2019 г. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Гечев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние сме последователни в разглеждането на директивите на Европейския съюз и, разбира се, ще подкрепим прилагането на тези директиви в българското законодателство, тъй като независимо от политическите си различия, ние категорично трябва да подкрепяме усилията на българската държава да събира своите данъци и да не позволява данъчните измами. В същото време обаче искаме да направим някои бележки, които ще имаме предвид между първо и второ четене и при второ четене. Уважаеми колеги, обърнете внимание, че за нарушаването на европейските директиви санкциите, които са предвидени от българската държава в лицето на Министерството на финансите, са абсолютно неприемливо ниски. Например чл. 278 „Лице, задължено да предостави информация за трансгранична данъчна схема по чл. 143ю, което не изпълни задължението си, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. за юридическите лица или едноличните търговци.“ Същото касае и второ: „Лице, задължено да подаде информация за трансгранична данъчна схема, което предостави непълна или невярна информация по чл. 143а, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.“ И по-нататък: следващата санкция от 5000 до 10 000 лв. и съответно за консултантите от 500 до 1500 лв. за юридическите лица и едноличните търговци. Първо, как си представяте Вие разликата между едноличен търговец, който примерно продава вестници в една будка в град Х, и фирма, която има оборот от сто милиона, да са приравнени и да плащат глоба от 5000 до 10 000 лв.? Ако за едноличния търговец това е проблем, уважаеми колеги, каква глоба за човек, който ще нарушава евродирективите и ще крие информация за укрити данъци, и ние ще го глобяваме 5000 или 10 000 лв. при оборот от няколко десетки или стотици милиона, или има няколко крупни юридически лица в България с над 1 милиард лева оборот годишно? че те ще изпратят кутия с бонбони и друга почерпка на НАП, когато си плащат! Ще им изпратят кеш глобата от 2000 лв. и ще им изпратят кутия бонбони да се почерпят! Това просто не е сериозно. Ние тук ще предложим драстични повишения на тези санкции. И аз съм сигурен, уважаеми колеги отдясно, че Вие ще ги подкрепите, тъй като това е в интерес на фиска. тук продължава да не се изпълнява нашата препоръка – няма никакви европейски сравнения какви са тези санкции във Великобритания или в Чехия, или във Франция. Няма никаква информация. На мен много ми се иска да вярвам, че това не е станало умишлено – да се прикриват нарушителите на данъците, защото трябва да Ви кажа съвсем откровено, че при тези предложени псевдосанкции от по няколко лева, това може да се приеме и като известна умишленост, която е абсолютно неприемлива. На следващо място, по въпроса за Централния регистър на държавите членки на информацията за трансгранични данъчни схеми, където пише, че обменът на информация по чл. 143ю се осъществява по електронен път посредством мрежата CCN и така Да, обаче опасността за България е много голяма. Тя вече не е опасност, а е реална, че информацията към настоящия момент за много страни ще тече едностранно за България. Ние ще продължаваме да подаваме информация, но някои страни взеха решение и забраниха подаването на информация към България поради, бих я нарекъл – трагедията с изтичането на данни от НАП. Следователно България, за да се възползва от тези директиви на Европейския съюз, тя трябва да си реши вътрешните проблеми, иначе ние ще осъществяваме директивите само едностранно.

с агресивно данъчно планиране, те казват: „Но не дефинира минимален стандарт, който трябва да бъде въведен“. Тук е нашата бележка: къде е стандартът? Когато Министерството на финансите внася законопроект за въвеждане на директиви, които предполагат всяка страна – членка на Европейския съюз, трябва да предложи и конкретни стандарти при въвеждането на тези директиви. Такива стандарти няма! колегите от Министерството на финансите да бъдат готови отсега – при второ четене и в Бюджетна комисия, и след това – в пленарната зала, ние ще искаме от Министерството на финансите да ни каже в какви конкретни срокове и в какви параметри тези стандарти ще бъдат предоставени. И накрая, като подкрепяме тези директиви и изразяваме становище по някои въпроси, особено касаещи санкциите, ще се възползвам да изразя и лично мнение, което се споделя от много колеги. Имах честта да участвам в разисквания на експертна среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на Европейската комисия в по-тесен кръг, а също така в Бюджетната комисия на Великобритания, свързано с проблема на данъчната система на Европейския съюз и предприемането на мерки срещу укриването на данъци, да Ви кажа, че и тези предложения на Европейския съюз са донякъде палиативни. Не е приемливо в Европейския съюз да не се предприемат конкретни мерки по закриването на офшорните зони, по непозволяването на стотици фирми в Европейския съюз и техни партньори извън него да укриват данъци, защитени от международното право и Европейският съюз да не взима никакви мерки. Докато не се реши този въпрос, ние ще търсим тук неплащане на данъци от по няколко милиона, а определени юридически и физически лица ще продължават да крият пари от данъкоплатците от собствените си държави на романтични острови извън Европейския съюз. Така че и нашият парламент трябва да мисли и да работи за пълната забрана на офшорните зони като средство за криене на данъци. Благодаря Ви за вниманието.

на Европейския съюз по избягване на данъчните схеми, за които знаем, че са бич и наистина единствената цел е събиране на повече пари във фиска. Това, което говори преждеговорившия и аз мисля, че донякъде санкциите, които са в Закона в момента, не са много големи. Но искам да уточня, че тези санкции в размера, в който беше изложен от преждеговорившия, са само за непредоставяне на информация. Тоест, не са санкции, ако някой не си плати данъците, ами просто, ако не предостави информация. При следващи данъчни проверки и установяване на нарушения естествено ще доведе и до по-големи санкции. Но мисля, че това е една тема, която можем да обсъдим между първо и второ четене. Другото е за информационната система, която се спомена в дискусията до момента – тя е такава, направена е от европейски орган. По нея всички ще имат задължението да предоставят информация, за да може да се обменя по-лесно между данъчните институции в цяла Европа.

Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 14

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да Ви запозная с Доклада на Комисията по бюджет и финанси бих искала да помоля за процедура по допуск – на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 8 ноември 2019 г.

Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Предложените законодателни промени, залегнали в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, отразяват изискванията на законодателството на Европейския съюз в регулаторната рамка в областта на предоставянето на платежни услуги, както и актуализиране и прецизиране на правната рамка в областта на упражняване на платежния надзор. С приемането на Законопроекта се цели: - Постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, съответно отразяване на промени, произтичащи от Поправка на Директива (ЕС) 2015/2366; отразяване на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/518; - отразяване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/389, както и обезпечаване на възможността за ефективно упражняване на правомощията на Българската въвеждане на съответни промени, които да регламентират реда за прилагане на приети от Европейския банков орган Насоки относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от Директива (ЕС) 2015/2366, 2015/2366, както и Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители; - подобряване на нормативната уредба, свързана с осъществяване на ефективен платежен надзор. народна банка, доставчиците на платежни услуги и издатели на електронни пари и физически и юридически лица, ползватели на платежни услуги. По-съществените изменения, предложени в Законопроекта, са: - Обезпечаване на регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи; осигуряване на възможност за допълнителна проверка при лицензиране или при придобиване на контрол върху участието в капитала на платежна институция, съответно дружество за електронни пари, за спазване на определени законови изисквания от лица, притежаващи под 10% от капитала; въвеждане на делегация към наредба, в която да бъдат уредени изискванията към защитните мерки, прилагани от платежните институции и дружествата за електронни пари, както и редът за разглеждане на жалби от БНБ и доставчик на платежни услуги; по-обстойна регламентация на въпроси, свързани с уникалния идентификатор на платежна сметка съобразно Регламент (ЕС) 260/2012; регламентиране на извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS, произтичащо от съображения за сигурност и ефективност на платежните системи, както и избягване на формиране на валутно-курсови разлики; създаване на специален ред по отношение на давността, прилагана при актове за установяване на нарушения по Закона за платежните услуги и платежните системи, с оглед на правната и фактическа сложност при установяване на този вид административни нарушения, както и увеличаване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения с цел осигуряване на ефективна превенция по отношение на спазването на изискванията на Закона. С Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предвижда изменение на: - чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс, което инкриминира извършването без разрешение на дейност по издаване на електронни пари; за Българската народна банка, доколкото регистрирането, отказът за регистриране и заличаването на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка са в компетенциите на Управителния съвет на БНБ; чл. 62, ал. 10 от Закона за кредитните институции, съгласно която се предвижда воденето на регистър от БНБ на искания от страна на главния прокурор или от оправомощен от него заместник за разкриване на банкова тайна в случаите, посочени в цитираната разпоредба, да отпадне, като се запазва поддържането на такъв регистър при главния прокурор. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закон за платежните услуги и платежните системи,

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 8 ноември 2019 г. На свое заседание, проведено на 20 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи,

Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова, която посочи, че с него се цели прецизиране на националната правна рамка в областта на платежните услуги в съответствие със законодателството на Европейския съюз, усъвършенстване на нормативната уредба с оглед обезпечаване на възможността за ефективно упражняване на платежен надзор и по-добра защита на потребителите на платежни услуги в България. Със Законопроекта се въвеждат изменения, произтичащи както от прилагането на Директивата за платежните услуги във вътрешния пазар, така и от необходимостта от въвеждане на национални мерки по прилагане на Регламента за презграничните плащания в евро по отношение на определени такси за презграничните плащания в Европейския съюз и таксите за превалутиране, който влиза в сила в края на тази година. Регламентът поставя изискване за изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на Европейския съюз с тези за плащания в лева в страната, които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането. Госпожа Петрова посочи, че се въвежда забрана лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни и/или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност. Предоставя се възможност за надзорния орган регулярно да получава информация за дейността на доставчици, които извършват услуги в ограничена мрежа или доставчици на електронни съобщителни мрежи. Предвидени са мерки за уведомяване на обществеността при издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция или дружество за електронни пари. Поясняват се елементите, включвани в изчислението на размера на собствения капитал на платежните институции. С цел осигуряване на ефективна превенция се предлага увеличение и на размера на предвидените глоби и административни санкции при извършени нарушения на Закона. че са предложени и други промени, които целят подобряване на регулаторната и на нормативната уредба на платежните услуги и на платежните системи, повишаване на ефективността на платежния надзор и по-добра защита на потребителите на платежни услуги.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 Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, имате думата за изказвания? Не виждам желание за изказване. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 6 ноември Моля, режим на гласуване

Благодаря, господин Председател. „Раздел VI – Заявки за регистрация на марки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI. Комисията Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42, като: „1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис не са задължителни.“

„Член 43 – Описание и класификация на стоките и/или услугите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43, като навсякъде думите „Международната класификация“ се заменят с „МКСУ“.

по-късно подадени заявки за идентични или сходни марки, предназначени за идентични или сходни стоки или услуги, се признава от датата на подаване на заявката в Патентното ведомство съгласно чл. 44, ал. 1. ал. 1. (2) Право на приоритет на заявителя или негов правоприемник се признава от датата на предходна заявка, при условие че: 1. предходната заявка е била редовно подадена в държава – членка на Парижката конвенция, или на 2. предходната заявка е първа заявка по смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция и е за същата марка и за същите стоки или услуги; 3. заявката е подадена в Патентното ведомство в 6-месечен срок от датата на подаване на предходната заявка; заявка; 4. претенцията за приоритет е направена с подаване на заявката, като са посочени датата и страната на предходната заявка и е заплатена държавна такса за приоритет; подаване на заявката заявителят представи приоритетен документ, издаден от компетентния орган на страната, в която е подадена предходната заявка. (3) Редовно подадена заявка по ал. 2, т. 1 е заявка, която има установена дата на подаване независимо от изхода на производството по нея. по нея. (4) Право на изложбен приоритет на заявителя или на негов правоприемник се признава от датата на излагането на стоките или услугите, означени със заявената марка, на официална или официално призната изложба, при условие че: 1. заявката е подадена в 6-месечен срок от датата на първото излагане на стоките или услугите; 2. заявката е за същата марка и за същите изложени стоки или услуги; 3. претенцията за приоритет е направена с подаване на заявката, като са посочени датата на излагане и страната, в която е организирана изложбата, и е заплатена държавна такса за приоритет; в двумесечен срок от датата на подаване на заявката заявителят представи документ, издаден от администрацията на изложбата, доказващ датата на излагане на стоките или услугите, означени със заявената марка.“

„Формална експертиза Чл. 46. (1) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали са платени таксите по чл. 42, ал. 6. Когато таксите не са платени или са платени в непълен размер, на заявителя се предоставя 14-дневен срок за плащането им. След изтичане на този срок таксите може да бъдат заплатени в допълнителен 14-дневен срок, като се дължат в двоен размер. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена и производството по нея се прекратява с решение на държавен експерт по чл. 64, за което се уведомява заявителят. (2) В едномесечен срок от представянето на документа за платени такси се извършва експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 42, ал. 2, ал. 3, т. 5 – 14 и и ал. 7 и чл. 43. Когато заявката се отнася до колективна или сертификатна марка, се проверява съответствието на правилата за използване с изискванията на чл. 39, ал. 3, съответно чл. 40, ал. 2. Когато се констатират нередовности, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. (3) Когато заявката не отговаря на изискванията на чл. 42, ал. 2 и в срока по ал. 2, изречение трето, заявителят раздели заявката, разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритета на първоначалната заявка. (4) Когато в срока по ал. 2, изречение трето, заявителят не отстрани нередовностите,

Спиране на производството по заявка“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48, като в ал. 2 и 3 думата „инициатива“ се заменя с „искане“. „Член 49 – Публикация на заявката.“

2. Точка 5 се изменя така: „5. има влязло в сила решение за отказ за признаване на действието на международната регистрация съгласно правилата по чл. 39, ал. 3 и чл. 40, ал. 2 и изискванията на чл. 41, ал. 2 и чл. 43.“

Оттегляне, ограничаване и промени в заявката“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50. „Член 51 – Възражения от трети лица“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51, като в ал. 2 след думата „подава“ се добавя „пред Патентното ведомство“.

„Подаване и съдържание на опозициите Чл. 52. (1) В тримесечен срок от публикацията по чл. 49, ал. 1, който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3, на основанията за отказ по чл. 12 пред Патентното ведомство може да се подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон, или срещу признаване действието на международна регистрация на марка на територията на 1. по чл. 12, ал. 1 – от притежателя на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, от съпритежател без съгласието на другите съпритежатели или от лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранната марка; 2. по чл. 12, ал. 4 – от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, когато за нея е подадена заявка за регистрация и са платени таксите по чл. 42, ал. 6; 3.

5. по чл. 12, ал. 8 – от лицето, което съгласно съответното законодателство може да упражни правото да забрани използването на марка на основание на по-ранно регистрирано географско означение. (2) Опозицията се подава в два идентични екземпляра, освен когато е подадена по електронен път с квалифициран електронен подпис. Опозицията трябва да съдържа: 1. данни за опонента; 2. информация за наличие на правен интерес; 3. входящ номер, наименование на марката и стоките или услугите, срещу които е насочена;

4. съдебно удостоверение за образувано производство или влязло в сила съдебно решение, когато опозицията е по чл. 12, ал. 5. (4) Опозицията по ал. 1 трябва да: 1. се основава на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на едно и също лице; 2. се основава на част или на всички стоки или услуги, за които по-ранното право се отнася; 3. бъде насочена срещу част или срещу всички стоки или услуги на оспорената марка.“

който се състои от трима експерти, единият от които е държавен експерт по смисъла на чл. 64 и е председател на състава. Съставът се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

наричано по-нататък „Международното бюро“.“ „Член 55 – Проверка за допустимост и формална редовност на опозициите“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55: „Проверка за допустимост и формална редовност на опозициите Чл. 55. (1) За всяка опозиция се проверява дали е спазен срокът по чл. 52, ал. 1, дали е налице правен интерес, дали са изпълнени изискванията по чл. 52, ал. 1, т. 2, предложения трето и ал. 4, т. 1, и дали е платена държавна такса. (2) Опозиция, по която не са изпълнени изискванията по ал. 1, както и опозиция, подадена преди началото на срока по чл. 52, ал. 1, е недопустима и производство по нея не се образува, за което се уведомяват страните. (3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на останалите изисквания на чл. 52, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и 3 и когато се констатират нередовности, се уведомява лицето, което я е подало, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Когато нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по опозиция се прекратява. (4) Отказът за образуване и прекратяването на производството се извършва с решение на състав по опозиции.“ Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя на чл. 54 с така направените изменения, подкрепен от Комисията и редакцията на чл. 55 по Доклада на Комисията. Моля, отменете гласуването

Моля, отменете гласуването – пропуск на госпожа Савеклиева да изчете един абзац. Моля, повторете.

2 и 3 и когато се констатират нередовности, се уведомява лицето, което я е подало, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Когато нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по опозиция се прекратява. (4) Отказът за

Свързани производства“. Предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „Член 74 – отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев, който го оттегли

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Предложението, направено от моя страна за заличаване на текста на чл. 56, беше обосновано и е във връзка с текста на вносителя, който предвиждаше, когато по една заявка за регистрация има подадени няколко позиции, възможност те да бъдат обединени в едно производство. Това обаче води до достъп до материалите по производствата между конкурентни търговци и до нарушаване на принципа за конкуренция, до възможност за увреждане на интересите на страните. Освен това имаме и субективната преценка на административния орган – дали ще бъдат застрашени или не, което също поражда определени съмнения за това дали ще имаме едно обективно производство, но с редакцията, която се предлага от Комисията при съгласие на страните да бъдат обединявани производствата по опозиции, този пропуск се преодолява. Затова аз оттеглям моето предложение, както и предложението по чл. 74, което също е свързано с този проблем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Други изказвания? виждам. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители. Гласували

против 13, въздържали се 66. Предложението не е прието. Тъй като господин Митев оттегли своето предложение, няма да го гласуваме. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 56 със съответната добавка, подкрепен от Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Производство по опозициите Чл. 57. (1) След приключването на проверката за допустимост и формална редовност на опозицията на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може еднократно да се удължи с три месеца по писмено искане, подписано от страните, придружено с документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път. (2) Едновременно с уведомлението по ал. 1 на заявителя на марката – обект на опозиция, се предоставя единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата, когато такива са представени. (3) Когато страните депозират споразумение в срока по ал. 1, производството по опозицията се прекратява, а половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето, което я е подало, при поискване. поискване. (4) Когато в срока по ал. 1 не бъде депозирано споразумение, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отговор по опозицията и доказателствата, ако такива са представени. (5) Отговорът на заявителя се предоставя на лицето, подало опозицията, за даване на становище в едномесечен срок. (6) Ако в срока по ал. 5 опонентът представи становище, то се предоставя на заявителя за отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за опозицията. (7) След изтичането на срока по ал. 6 съставът по опозиции пристъпва към разглеждане на опозицията, на отговорите на заявителя, на становището на опонента и на доказателствата, ако такива са представени. Разглеждането на опозицията се ограничава до правните основания и мотивите във връзка с тях. (8) Отговори, становища и доказателства от страните, постъпили след изтичане на сроковете по ал. 4, 5 и 6, се взимат предвид при разглеждане на опозицията и се и се изпращат на другата страна, при условие че срокът за предоставянето им не е спазен по уважителни причини. Съставът по чл. 53 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок. срок. (9) След изясняването на всички факти и обстоятелства по спора съставът по опозиции взема решение, с което: 1. опозицията се оставя без уважение; 2. се постановява пълен или частичен отказ на регистрацията на марката – обект на опозиция. (10) Решенията по опозиции се постановяват в тримесечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите по ал. 6. (11) Когато до вземането на решение по опозицията заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, бъде ограничена до част от стоките или услугите, предмет на спора, на опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията срещу оставащите стоки или услуги. Ако опонентът оттегли опозицията с оглед на ограничението, производството по нея се прекратява. (12) Когато до вземането на решение по опозицията е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията, производството по нея се прекратява. (13) Когато опозицията е подадена срещу част от стоките или услугите на заявката за регистрация на марка, в периода след изтичането на срока по чл. 52, ал. 1 и преди изтичането на срока по чл. 57, ал. 6 заявителят може да поиска разделяне на заявката. Предмет на отделно обособената заявка могат да бъдат само неоспорваните в опозицията стоки и услуги, включени в първоначалната заявка. (14) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.“ „Член Искане за доказване на реално използване“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58. „Член 59 – Спиране на производството по опозиции“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59, като в ал. 1 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“, а в ал. 4 думата „инициатива“ се заменя с „искане“. „Член 60 – Прекратяване на производството по опозиции“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 57 по Доклада на Комисията; текста на чл. 58 по вносител, подкрепен от Комисията; чл. 59 със съответното изменение, подкрепен от Комисията; и текста на вносителя за чл. 60, подкрепен от Комисията. Гласували

Регистрация“. Комисията подкрепя текста на вносителя, като изречение първо се изменя така: „В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 52, ал. 1, когато не е подадена опозиция или съответно от влизане в сила на решението за отхвърляне изцяло или частично на опозицията като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката.“ „Член 62 – Прекратяване на производството по заявка“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, като в ал. 1 думата „предпоставките“ се заменя с „условията“. „Член 63 – Подновяване на експертизата по същество“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63. „Член 64 – Постановяване на решенията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64. „Член 65 – Подновяване на регистрацията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, като в ал. 1 след думата „платена“ се добавя „държавна“.

текста на вносителя за чл. 61 със съответното изменение, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 62 със съответната замяна, подкрепен от Комисията; текста по вносител за чл. 63 и чл. 64, подкрепени от Комисията; текста на вносителя за чл. 65 със съответната направена добавка, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 66 и чл. 67, подкрепени от Комисията; и чл. 68 със съответната замяна, подкрепен от Комисията. Гласували

„Член 71 – Съдържание на жалбите и исканията“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Съдържание на жалбите и исканията Чл. 71. (1)

се прилага: 1. документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път; 2. пълномощно, когато е необходимо; 3. доказателства, когато е необходимо. (3) Жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 се подават в два идентични екземпляра, освен когато са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис. Жалбите трябва да съдържат: 1. данни за жалбоподателя;

1. документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път; 2. пълномощно, когато е необходимо; 3. доказателства, когато е необходимо. (5) Исканията се подават в два идентични екземпляра, освен когато са подадени по електронен път с с квалифициран електронен подпис. Исканията трябва да съдържат: 1. данни за искателя; 2. номер, наименование на марката и стоките или услугите, във връзка с които е подадено искането;

4. обоснован правен интерес, когато такъв се изисква; 5. основание и мотиви. (6) Към исканията се прилага: 1. документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път; път; 2. пълномощно, когато е необходимо; 3. доказателства, когато е необходимо; 4. съдебно удостоверение за образувано производство или влязло в сила съдебно решение, когато искането е по чл. 12, ал. 5. ал. 5. (7) Исканията може да се подават срещу част или всички стоки или услуги, за които е регистрирана марката. (8) Когато исканията са по чл. 36, ал. 3, те може да се подават на основание на едно или няколко по-ранни права, за част или за всички стоки или услуги от обхвата на по-ранното право.

Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване наименованието на Раздел VIII; текста на вносителя за чл. 69 със съответно направената замяна, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 70, подкрепен от Комисията;

Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, като: 1. В ал. 1 и 2 след думата „платена“ се добавя „държавна“.

Свързани производства“. По чл. 56 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „Чл. 56 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев: „Чл. 56 се

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Когато по една и съща марка са подадени няколко искания за отмяна на регистрацията на марка, те може да се обединят в едно производство при съгласие на страните и при условие че са подадени едновременно.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 75 ал. 7 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев: „В чл. 75 ал. 7 се изменя така: „(7) Съставът по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, като:

представени след срока по ал. 5 и 6, се вземат предвид при разглеждането на жалбите и се изпращат на страните в производството, при условие че срокът за предоставянето им не е спазен по уважителни причини. Съставът по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.“ Заповядайте, господин Митев. не знам дали е техническа грешка, или е друга причина, но така или иначе това предложение, което е направено от мен, е възприето в Комисията. Това са последните две изречения на променената ал. 7. В този смисъл оттеглям това предложение. За да не вземам думата и по следващия текст, оттеглям предложението, което е там, което също в т. 1 е възприето изцяло от Комисията. Тук става въпрос за попълване на производството с необходимите доказателства, без да бъде налагана формата на преклузия, особено когато пропускът за попълване на производството с тези доказателства от страните е направено по уважителни причини. Освен това, основният принцип в административното правораздаване не е за настъпване на преклузия по отношение на представянето на доказателства в производството, това е принцип, възприет в гражданския процес – нищо повече. В гражданския процес преклузията също е твърде спорна. С редакциите, които обаче Комисията предлага, този проблем, който съществува и той е доста сериозен, даже бих казал – в съмнително съответствие и с Конституцията с оглед правото на защита на субектите,

Не виждам. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители.

исканията“. Предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „В чл. 76 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 след думата „срок“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада. 2. Ал. 5 се изменя така: „(5) Съставът по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев, което той оттегли. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76: „Производство по исканията Чл. 76. (1) След приключването на проверката за допустимост и формална редовност на исканията единият екземпляр на искането и доказателствата, когато такива са представени, представени, се предоставят на притежателя на правото върху марка за възражение в двумесечен срок, а когато искането е по чл. 35, ал. 1, т. 1 – и за представяне на доказателства за използване на марката на територията на (2) Възражението и доказателствата, когато такива са представени, се предоставят на искателя за становище в едномесечен срок. (3) Когато искането е по чл. 36, ал. 3, т. 2, буква „б“ и с възражението притежателят на правото върху марка е оспорил съществуването на по-ранното авторско право, искателят се уведомява, че то следва да се установи по съдебен ред и му се предоставя едномесечен срок за представяне на съдебно удостоверение за образувано производство. (4) Ако в срока по ал. 2 искателят представи становище, то се предоставя на притежателя на марката за отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за спора. за спора. (5) Отговори, становища и доказателства, представени след срока по ал. 4, се вземат предвид при разглеждането на исканията и се изпращат на страните в производството, при условие че срокът за предоставянето им не е спазен по уважителни причини. Съставът по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок. срок. (6) С изтичането на срока по ал. 4 съставът по спорове пристъпва към разглеждане на искането, на възражението и отговора на притежателя на марката, на становището на искателя и на доказателствата, ако такива са представени. (7) След изясняване на всички факти и обстоятелства по спора съставът по спорове изготвя становище за вземане на решение, с което: 1. оставя без уважение искането за отмяна или заличаване на регистрацията на марка; 2. отменя или заличава регистрацията на марка за част от стоките или услугите; 3. отменя или заличава регистрацията на марка за всички стоки или услуги. услуги. (8) Решенията по ал. 7 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател. (9) В случаите на частична отмяна или частично заличаване на регистрацията издаденото свидетелство за регистрация се заменя с ново. ново. (10) Решенията по исканията за отмяна или за заличаване се постановяват в тримесечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите по ал. 4. ал. 4. (11) Когато до вземането на решение по искането действието на регистрацията на марката – предмет на спора, се прекрати или притежателят на марката се откаже от правото върху марката за част или за всички стоки или услуги, на искателя се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако искателят не отговори или оттегли искането, производството се прекратява. (12) Когато до вземането на решение по искането е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако новият притежател не отговори или оттегли искането, производството се прекратява.“

Искане за доказване на реално използване“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77, като в ал. 7 думата „маркопритежателя“ се заменя с „притежателя на марката“. Спиране на производството по спорове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, като в ал. 3, т. 4 думата „маркопритежателят“ се заменя с „притежателят на марката“,

Не виждам. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за членове 77 и 78 с предложенията за заместване, направени от Комисията в двата члена. Гласували

„Продължаване на срокове – член 80“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, като след думата „платена“ се добавя „държавна“. „Член 81 – Възстановяване на срокове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, като в ал. 1 след думата „платена“ се добавя „държавна“. Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване текстовете на вносителя за членове 79, 80 и 81 с предложенията за заместване в чл. 79, направено от Комисията, и

„Задължения за пазене на тайна – член 82“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82. „Публикация на регистрацията – член 83“. Предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров: „В чл. 83 се създава ал. 4: „(4) В официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва публикация и относно всички вписвания в Държавния регистър на марките, следващи регистрацията на марката. Публикацията се извършва в срок не по-късно от 3 месеца след вписването в Държавния регистър на марките.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев: „В чл. 83 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание: В официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва публикация и относно всички вписвания в Държавния регистър на марките, следващи регистрацията на марката. Публикацията се извършва в срок не по-късно от 3 месеца след вписването в Държавния регистър на марките.“

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Предложението, което съм направил, е във връзка с по-голяма правна сигурност. В хода на дискусиите в работната група обаче получихме достатъчно уверение от страна на Патентното ведомство, че дори публикацията в електронния регистър, който в момента представлява официалния бюлетин на Патентното ведомство, тоест той е в електронен вид, не е на хартиен носител, е достатъчно надеждна, дава възможност за всички трети лица, които имат интерес, да се запознаят с подадените документи за регистрация. В тази връзка оттеглям предложението. Подкрепям текста на вносителя. С оглед процесуална икономия – да не вземам отново думата, оттеглям предложението за създаване на нов чл. 117а, тъй като смятам, че създаването на тази разпоредба ще усложни производството и ще постави доста въпроси, които трябва да бъдат разрешавани в практиката, за което, явно, към този момент няма готовност и няма нагласа нито от Патентното ведомство, нито от част от заинтересованите субекти, които участват в него. Благодаря.

Съдебен контрол“. Предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров – в чл. 106 ал. 4 отпада. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

(3) Отказите за вписване в държавните регистри и отказът за подновяване на регистрацията може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. (4) При обжалване на актове по глава първа и по тази глава страна в съдебното производство е председателят на Патентното ведомство. (5) При отмяна по съдебен ред на решения

трета – Географски означения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел I – Регистрация“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. „Член 85

наименованието по вносител на Глава трета, наименованието по вносител на Раздел I,

Правна закрила“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88. „Член 89 – Право на заявяване“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89, като думите „правото на заявяване принадлежи на“ се заменят с „право на заявяване има“.

текста на вносителя за членове 87, 88, 89 и 90 с предложението за заместване в текста на чл. 89, направено от Комисията. Гласували

–Прекратяване на правната закрила“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, като в т. 2 думите „с прекратяването на“ се заменят

текстовете на вносителя за членове 91, 92, 93 и 94 с предложението за заместване в текста на чл. 91, направено от Комисията. Гласували

„Раздел II – Заявки за регистрация на географски означения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. „Член 95 – Подаване на заявка“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95, като: „1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Когато заявката се подава чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис не са задължителни.“.

Не виждам? Подлагам на гласуване следните текстове: текст на вносителя за наименование на подразделението; текст на вносителя за чл. 95 с предложените редакционни поправки и текст за заместване, предложени от Комисията;

„Заявката се подава в Патентното ведомство, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис не са задължителни.“.

Производство по спорове“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99, като в ал. 1 думите преди т. 1 „Състави по спорове по чл. 69, ал. 2 разглеждат“

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за чл. 97; текста на вносителя за 98 с предложените от Комисията редакционни поправки – предложения за заместване и допълнение; текста на вносителя за чл. 99 с предложението за заместване, направено от Комисията; и текста на вносителя за чл. 100. Гласували

„Продължаване и възстановяване на срокове Чл. 103. (1) По искане на заявителя, подадено преди изтичането на сроковете по чл. 96, ал. 1, чл. 97, ал. 2 и чл. 98, ал. 5 пред Патентното ведомство, тези срокове може да бъдат продължени еднократно същата продължителност. Искането не се разглежда, когато към него не е приложен документ за платена държавна такса. (2) Срокове, които не са спазени поради особени непредвидени обстоятелства, може да бъдат възстановени еднократно по искане на лицето, което не ги е спазило. Към искането се прилага документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път. (3) Искането се подава до един месец след отпадането на причината за неспазване на срока, но не по-късно от три месеца от изтичане на срока. срока. (4) В искането се посочват всички обстоятелства, които го обосновават, и се представят всички доказателства за основателността му. (5) Решението за възстановяване се постановява от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 101 с предложението за заместване, направено от Комисията; текста на вносителя за чл. 102;

Комисията предлага да се създаде нов чл. 104: „Задължение за пазене на тайна Чл. 104. Разпоредбата на чл. 82 се прилага и при производствата по тази глава.“

Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 104 по вносител и предложението на Комисията за създаване на нов чл. 104 с текст съгласно Доклада на Комисията; плюс текста на вносителя за чл. 105, подкрепен от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106: „Съдебен контрол Чл. 106. (1) Решенията по чл. 100, ал. 1, 4 и 5 може да се обжалват пред Административния съд – град София, в двумесечен срок от съобщаването. (2) Решенията по чл. 101, ал. 2 и 3 и чл. 102, ал. 3 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. (3) При обжалване на актове по тази глава страна в съдебното производство е председателят на Патентното ведомство. (4) При отмяна по съдебен ред на решения по ал. 1 и 2 въз основа на факти и доказателства, които жалбоподателят е могъл да узнае, посочи и представи в производството пред Патентното ведомство, на административния орган не се възлагат съдебни разноски.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107, като: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Международна регистрация на марка с посочване на Република България е регистрация, извършена от Международното бюро по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, от 14 април 1891 г., с нейните изменения и допълнения, ратифицирана с Указ № 4312 от 3 декември 1984 г., наричана по-нататък „Мадридската спогодба“

ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 106 по вносител;

се заменят с „тарифата по чл. 4, ал. 1“.“ „Международна регистрация на наименование за произход с посочване на Република България – чл. 109“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109, като ал. 1 се изменя така: така: „(1) Международна регистрация на наименование за произход с посочване на Република България е регистрация, извършена от Международното бюро по реда на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 31 октомври 1958 г., с нейните изменения и допълнения, ратифицирана с Указ № 523 на Държавния съвет от 1975 г. (ДВ, бр. 24 от 1975 г.), наричана по-нататък „Лисабонската спогодба“.“ „Международна регистрация на български наименования за произход – чл. 110“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110, като в ал. 4

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за чл. 108 с предложението за заместване, направено от Комисията; текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 109 с предложените от Комисията редакционни поправки и текста на вносителя за чл. 110 с направените предложения за заместване от Комисията. Гласували

пета – Марка на Европейския съюз“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета. „Регистрация и действие на марката на Европейския съюз – чл. 111“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 111.

шеста – Защита на правата върху марки и географски означения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста. „Раздел I – Гражданскоправна защита и нарушения“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието: „Гражданскоправна защита срещу нарушения“ „Нарушение на правото на регистрирана марка – чл. 113“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113, като в ал. 2, т. 4 думите „не обоснове“ се заменят с „обоснове“.

„Гражданскоправна защита срещу нарушения“ на Раздел I и текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 113 с направените от Комисията предложения за заместване. Гласували

„(1) Използването на регистрирано географско означение в нарушение на разпоредбата на чл. 88, ал. 2 съставлява нарушение.“ „Право на иск – чл. 115“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 115.

1. установяване факта на нарушението; 2. преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на дейността, която ще съставлява нарушение; 3. обезщетение за вреди; 4. изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване.“

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за чл. 114, с предложените от Комисията редакционни поправки; текста на вносителя, подкрепен от Комисията за чл. 115; текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 116 с предложените редакционни поправки и замествания в текста на чл. 116. Гласували